Josip (HSS)** Nastavljamo s točkom 10. - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Srednjeafričkoj Republici i Čadu Vlada je predložila ovu odluku na temelju članka 4. i 5. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Prijedlog akta primili ste u svoje pretince. Raspravu su proveli Odbor za obranu, Odbor za zakonodavstvo. Izvješća odbor ste također primili. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Gospodin državni tajnik. Izvolite tajniče. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Vi znate da je odlukom Hrvatskog sabora od srpnja prošle godine odobreno sudjelovanje pripadnika naših Oružanih snaga u Mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjeafričkoj Republici i u skladu s kojom je tu mirovnu operaciju u listopadu prošle godine upućen naš kontingent od 15 pripadnika na rok od 6 mjeseci. Ovom odlukom Hrvatskog sabora predlaže se da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji dakle sudjeluju u mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjeafričkoj Republici po završetku mirovne operacije 15. ožujka 2009. godine, nastave sa sudjelovanjem u Mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Srednjeafričkoj Republici i Čadu MINURCAT do travnja 2009. godine kako se navodi u točki 2. predmetne odluke od kada bi se onda izvršila njihova zamjena i uputio se novi kontingent od 15 pripadnika Oružanih snaga u sada Mirovnu misiju UN-a na rok od 6 mjeseci. Poštovani zastupnice i zastupnici dozvolite mi jednu kratku kronologiju aktivnosti Ujedinjenih nacija u sanaciji u prvom redu humanitarne krize u Sudanu i njena prelijevanja na susjedne države. Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Srednjeafričkoj Republici i Čadu ustanovljena je rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od rujna 2007. i ona je rekao bih vojno civilnog karaktera sa sa policijskim i manjim vojnim snagama koji imaju u prvom redu zadaću odabira i obuke čadskih policijskih službenika za humanitarno nadziranje i zaštitu i promociju ljudskih prava. Međutim, rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 24. listopada 2008. godine, u svrhu stvaranja sigurnosnih uvjeta za dragovoljan, siguran i nesmetan povratak prognanika i raseljenih osoba, odobrava se razmještaj jedne snažnije UN-ove vojne komponente koja će zamijeniti Mirovnu operaciju Europske unije u Čadu i Srednjeafričkoj Republici čiji mandat inače završava dakle 15. ožujka ove godine, Europske unije su bile upravo zaštita stanovništva, posebice prognanika i izbjeglica, olakšavanje dostave humanitarne pomoći i osiguranje slobodnog kretanja humanitarnog osoblja, dakle zaštita osoblja UN-a, infrastrukture, instalacija i opreme. U izvješću glavnog tajnika Ban Ki-moon Vijeća sigurnosti od 4. prosinca 2008. godine iznesen je pregled aktualnih nastojanja za osiguranje potpore potencijalnih država davateljica vojnog i policijskog osoblja za inicijalni koncept Mirovne misije MINURCAT kao i prijedlog veličine i strukture vojne komponente UN-ove misije u Srednjeafričkoj Republici i Čadu. Glavni tajnik istkano je kako je ključno osigurati da ne nastane sigurnosni vakuum kada se u ožujku 2009. godine povuku snage te pozvao države članice UN-a, posebice one koje već sudjeluju u okviru snage Europske unije na davanje potpore Mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je u siječnju ove godine usvojilo rezoluciju kojom je produljen mandat mirovnoj misiji UN-a u Srednjeafričkoj Republici i Čadu za godinu dana, odnosno do 15. ožujka 2010. godine. Prema toj rezoluciji planirana brojčana veličina mirovnih snaga Ujedinjenih naroda iznosi do 5 tisuća i 200 vojnika koji bi bili raspoređeni u Čadu i Srednjeafričkoj Republici, a operativne aktivnosti mirovnih snaga bile bi više-manje iste kao onih Europske unije, a to znači prvenstveno usmjerene na stvaranje sigurnosnog okružja za dragovoljan, siguran i trajan povratak prognanika i izbjeglica, zaštitu civilnog pučanstva, te pružanje pomoći humanitarnim aktivnostima na područjima Čada i Sjevernoafričke Republike sa ciljem stvaranja uvjeta za obnovu, gospodarski i društveni razvoj. Odjel za mirovne misije operacije Ujedinjenih naroda, uputio je poziv Republici Hrvatskoj za nastavkom sudjelovanja u mirovnoj misiji pod zapovjedništvom UN-a. Poštovane zastupnice i zastupnici u svezi izrečenog i pošto se radi dakle u prvom redu humanitarnoj misiji sa velikim i katastrofalnim humanitarnim problemima, a glede daljnjeg doprinosa međunarodnoj zajednici u stvaranju sigurnosnih uvjeta za siguran povratak prognanika i raseljenih osoba, te pružanja pomoći humanitarnima aktivnostima Ujedinjenih naroda na područjima istočnog Čada i Srednjeafričke Republike, predlažemo da Hrvatski sabor donese odluku kojom će se omogućiti sudjelovanje postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske s ukupno do 15 pripadnika u trajanju od 6 mjeseci, dakle u jednoj rotaciji u Mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda sa mandatom koji se ne mijenja u odnosu na postojeći mandat. Dakle, kao što možete vidjeti iz priloženog. Odluka se sastoji od dvije točke. Jedna je ovo što sam rekao. Dakle, nastavljanje, upućivanje u trajanju od 6 mjeseci u Mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u točki jedan. A u točki 2. produženje mandata, postojećoj rotaciji do do travnja kako bi se prevladao ovaj sigurnosni vacumm do kojega može doći povlačenjem snaga Europske unije prije preuzimanja zadaća iz ove misije od strane UN-ovih snaga. Evo dakle, nadajući se vašem razumijevanju ja bih imao toliko u pogledu ove odluke Hrvatskoga sabora. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Žele li u ime odbora izvjestitelji uzeti riječ. Gospodin Šprem izvolite. Odbor za obranu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Odbor za obranu Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj danas 18. veljače razmotrio je prijedlog odluke o kojoj je ovdje govoreno. Odbor je na temelju članka 64.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravljao o predmetnom aktu kao matično radno tijelo. Sukladno odredbi članka 99. Ustava Republike Hrvatske odbor je raspolagao i prethodnim mišljenjem predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske o prijedlogu odluke. Predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju istaknuo je da Republika Hrvatska trenutno ima angažirana 133 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 15 mirovnih misija te 276 pripadnika u mirovnoj misiji u Afganistanu. Nadalje, predstavnik predlagatelja naglasio je da je odlukom Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2008. odobreno sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici, te da je temeljem navedene odluke u mirovnu operaciju u Čadu i Srednjoafričkoj Republici u listopadu 2008. godine na rok od 6 mjeseci upućeno 15. pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Odjel za mirovne operacije Ujedinjenih naroda uputio je poziv Republici Hrvatskoj za nastavak sudjelovanja u mirovnoj misiji pod zapovjedništvom Ujedinjenih naroda. Po radi daljnjeg doprinosa međunarodnoj zajednici u stvaranju sigurnosnih uvjeta za siguran povratak prognanika i raseljenih osoba, te pružanje pomoći humanitarnim aktivnostima, na područjima istočnog Čada i sjeveroistočnog dijela Srednjoafričke Republike predstavnik predlagatelja predložio je da se donese predmetna odluka kojom bi se 15. pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske uputilo u mirovnu misiju u trajanju od 6 mjeseci. A pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske po završetku mirovne misije 15. ožujka nastavili bi sudjelovati u istoj do travnja 2009. godine kada bi se izvršila njihova zamjena. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja uslijedila je rasprava u kojoj je istaknuto da su pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji se nalaze u mirovnoj misiji sukladno zdravstvenim standardima cijepljeni protiv bolesti koje su karakteristične za to područje, te da u slučaju potrebe izvlačenja naših snaga iz mirovne misije postoji plan evakuacije i to kako zračnim tako i kopnenim putem. U daljnjoj raspravi ukazano je na mogućnost da se iz misije povuku pripadnici Poljske, u tom slučaju naše snage integrirale bi se sa snagama drugih zemalja koje su sličnog usmjerenja našem te je ukazano i na devalviranje činova, naime da vojnik zapovijeda desetinom a što nije u skladu sa standardima drugih zemalja čije snage također sudjeluju u mirovnim misijama. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno Hrvatskom saboru predložio donošenje Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Srednjoafričkoj Republici i Čadu. Hvala lijepo kolega Šprem. Dalje u ime Odbora za zakonodavstvo, kolega Tomljanović želi uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika IDS-a uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Završavamo onda s njegovom raspravom. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega zastupnik Boris Šprem. Pa nisam rekao sve jer to je izvještaj odbora a ovo će sada biti stavovi kluba SDP-a. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prošlo je 7 mjeseci od odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske o mirovnoj operaciji EU u Čadu i Srednjoafričkoj Republici. O tome je ovaj Hrvatski sabor donio odluku 15. 7. To je dakle prvi puta da su snage, Oružanih snaga sudjelovali u jednoj operaciji pod organizacijom i patronatom Želim primijetiti da je rasprava kada se ta odluka koja je bila suštinske prirode osmislila se da se doista šalju naše snage u Čad u Srednjoafričku Republiku bila ne primjetna, dakle, primjećujem da je bila neprimjetna. Međutim, primjećujem da je 30. 1., dakle, na ovoj sjednici koja još uvijek traje, kada se raspravljalo o jednom aktu kojim se zapravo ratificira međunarodni ugovor između Republike Hrvatske i Europske unije o tom istom pitanju a već su naše snage bile tamo preko 3 mjeseca bila živopisna rasprava u ovome Hrvatskome saboru o istom pitanju. Ali kažem, povodom tehničkog jednog slučaja o istom pitanju. To znači da se u tih nekoliko mjeseci od rasprave u ljeto pa do rasprave evo u siječnju nešto dogodilo, dogodilo se puno toga u svijetu, dogodilo se i puno toga kod nas. Dakle, moj je zaključak, osjeća se pojačana odgovornost i nas zastupnika u smislu da razmišljamo i promišljamo na temelju dobivenih informacija kako ćemo se ponijeti u odnosu i odnositi u odnosu na prijedlog koji dobijemo od Vlade a o kojem je pozitivno mišljenje dao i Predsjednik Republike. Svaki put kada odlučujemo o stanju naših snaga u inozemstvo, to činimo naravno sa jednim rizikom ali i odgovornošću. I bilo je prije rasprave da su ove snage koje sada idu u Čad i koje već jesu u Čadu pojačano rizične. I rekli smo i zašto sada da ne ponavljam, što zbog zdravstvenih razloga, što zbog situacije koja se na terenu događa. A situacija u Čadu nije dobra jer se sukob intenvizira. Međunarodni kazneni Sud za ratne zločine u Hagu upravo ovih dana treba donijeti odluku o odgovornosti Sudanskog predsjednika …/Govornik se ne razumije./… o ratnom zločinu. Procjenjuje se ako, pošto je Čadski predsjednik u susjednom Sudanu, odluka bude osuđujuća da će se pokrenuti protivnici Čadskog predsjednika. I po mišljenju i procjeni ne malog broja analitičara pocjenjuje se da je rat neizbježan. Uz stotine tisuća izbjeglica od kojih 130 tisuća je u zoni odgovornosti u kojoj djeluju i hrvatske snage, situacija se još više komplicira. Zato je dobro da ovaj Hrvatski sabor uvijek i pojačano, sa većim intenzitetom odgovornosti donosi ovakve i slične odluke. Ono što klub SDP-a predlaže da bi se osigurale što bolje pretpostavke za odlučivanje u ovoj i drugim situacijama, to je prvo da ima na raspolaganju objektivne i pravovremene informacije. Ja moram primjetiti da često informacije koje barem ja pa i kao predsjednik Odbora dobivam su sadržajnije one koje pročitam u novinama, nego one koje pročitam u materijalu koji se odnosi na ovakav prijedlog odluke. Pa bih odmah rekao Ministarstvu obrane odnosno njegovom predstavniku ovdje da bi bilo dobro da te informacije budu barem predsjedniku odbora, ja ne znam jel se drugi netko interesira, predsjedniku Odbora za obranu dostupnije, a ne da se on informira kao i svi zastupnici koji se bave drugim pitanjima i ovakvim situacijama i ovakvim izazovima. Jer nama su potrebne informacije o svim okolnostima, o vojnoj, političkoj, gospodarskoj i humanitarnoj u nekoj zemlji. Nama su potrebne informacije što je u pozadini određene odluke odnosno prijedloga odluke koje su, da se iz tog prijedloga odluke može vidjeti interese velikih sila, da li su kao što je i ovdje slučaj, riječ je o jednoj afričkoj zemlji odnosno dvije, interesima dakle borbe za energente i borbe za sirovine. I da li recimo i u ovom slučaju prevladavaju zapravo kolonijalni interesi koji se još uvijek i u suvremenom svijetu manifestiraju. I ako mogu reći da je vrlo važno što naši građani znaju o mirovnim operacijama i koliko znaju. Prošli put je ovdje, rekao sam 30. siječnja govoreno od pojedinih kolega o tome da građani jako malo znaju i to je činjenica. Jer samo se plasira informacija da 15 naših pripadnika Oružanih snaga odlaze u Čad i tu se otprilike informacija završava. Ali zašto idu u Čad? Zašto danas? Koliko će to trajati? S kakvim se poteškoćama mogu susresti naši pripadnici Oružanih snaga? O tome nema informacija u javnosti. Civilna vlast odgovara građanima, a vojna vlast odgovara civilnoj vlasti, u širem smislu građanima. Mi imamo jedno istraživanje provedeno prošle godine da što se tiče odnosa civilnih i vojnih vlasti da 70% ispitanika misli da je taj odnos dobar. Međutim, što se tiče pitanja kakav je utjecaj građana prema vojnim vlastima, 52% smatra da postoji kakav takav utjecaj. To su podaci koje sam sad ovdje iznio radi toga da vodimo o tim činjenicama računa. I drugo što predlaže klub SDP-a to je da predlagatelji odluka ubuduće vode računa o kriterijima za donošenje tih odluka. Da li smo mi u situaciji, kao što su neke zemlje odnosno mnoge članice i NATO-a, da biramo same akcije u koje ćemo ići međunarodne ili smo u situaciji da nismo u toj situaciji? To je blago izraženo. Recimo, u ovom slučaju Afrika i Čad i Srednjeafrička Republika nisu isto što i Afganistan. To su dvije različite situacije, a znamo da i u Afganistanu nije dobra situacija. Dakle, ne može bit kriterij jednak prema Čadu i jednak prema Afganistanu. prema Afganistanu. Mnoge zemlje gdje se šalju mirovne misije, ne samo od nas, imaju marionetske vlade. To vjerojatno utječe isto na promišljanje a tko stoji iza svih tih vlada i s kojim interesima i zbog kojih interesa onda bi eventualno naš vojnik tamo djelovao i s kojim rizikom i s kojom našom odgovornošću. Usput da informiram da je Odbor za obranu prije mjesec i pol dana zadužio Ministarstvo obrane da se napravi jedna cjelovita analiza o provođenju mirovnih operacija Republike Hrvatske u inozemstvu što je Ministarstvo obrane prihvatilo. Zato ne predlažem to kao niti klub zastupnika kao zaključak Sabora i kad tu analizu dobijemo, nadam se da ćemo je uskoro dobiti, tada ćemo nadam se razgovarati i o ova dva pitanja, ali ne samo o njima kako da unaprijedimo taj odnos svoj prema još kvalitetnijim odlukama u stanju naših snaga mirovne operacije u inozemstvu. Prema tome zaključno, klub SDP će glasati za prijedlog ove odluke, ali s napomenom da se više pažnje posveti uvjetima i okolnostima gdje će i kada će Republika Hrvatska sudjelovati u mirovnim operacijama u inozemstvu. Hvala lijepo. Hvala lijepo, kolega Šprem. Na redu je u ime kluba HSS-a kolega zastupnik Stanko Grčić. Izvolite, kolega. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na početku naše rasprave mi iz kluba Hrvatske seljačke stranke upućujemo čestitke našim pripadnicima Oružanih snaga, koji se nalaze u ovoj mirovnoj misiji pod koordinacijom i zapovjedništvom na uspješnom i stručno obavljenim zadaćama koje su im dodijeljene čime su u velikoj mjeri doprinijeli ugledu Republike Hrvatske na međunarodnom planu. Moramo konstatirati činjenicu da aktivno, sa svojih ukupno 424 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 13 mirovnih misija i operacija doprinosimo miru i sigurnosti u svijetu i taj naš doprinos je višestruko veći od nekih članica, stalnih članica Europske unije kao i stalnih članica NATO saveza. Vidljivo je da smo spremni žrtvovati sebe za opće ciljeve, za ostvarenje povjerenih zadataka i zadanih ciljeva, a nismo sigurni da taj naš doprinos Međunarodna zajednica na adekvatni način valorizira. Nastojimo se svrstati u odgovorne članice Međunarodne zajednice i spremno preuzeti terete opće sigurnosti i zauzvrat moramo dobiti mjesto koje Republici Hrvatskoj i pripada. Ova misija ustanovljena je Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 25. srpnja 2007. godine, a čine je policijski časnici i časnici za vezu kao i drugo civilno osoblje. Djelovanje je usmjereno na siguran i trajan povratak izbjeglica i prognanika, zaštitu civila, te pružanje pomoći i humanitarnim aktivnostima na tom području a sve u cilju obnove i gospodarskog razvoja tog kraja. U dijelu teksta kojim se obrazlažu razlozi i ciljevi donošenja odluke između ostalog daju se sljedeće ocjene o misiji. U pogledu zdravstvenih ugroza misija je visokog zdravstvenog rizika, a u pogledu sigurnosnog stanja misija je sa stanjem uvećanog rizika. S tim u vezi nadamo se da je Vlada Republike Hrvatske s međunarodnim partnerima učinila sve kako bi mogla odgovoriti na eventualni najcrniji scenarij, jest da je spremna žurno i pravilno djelovati u slučajevima potrebe izvlačenja naših pripadnika, eventualne talačke krize, težih obolijevanja, ranjavanja ili ne daj Bože pogibije pripadnika ne samo u ovoj nego i u bilo kojoj misiji pri tome mislimo na postupak na terenu u okviru misije, postupak u zemlji vezano za obavijest državnih dužnosnika, obitelji naših pripadnika i javnosti, te usklađivanja aktivnosti s međunarodnim partnerima po tim pitanjima kao i svemu ostalom vezani za evo ovakovu Možda je prilika i da se ozbiljnije analizira naš doprinos u odnosu na druge punopravne članice pojedinih saveza, prilika je da se dođe do pouka u našem dosadašnjim djelovanjima i angažiranju, u dosadašnjim misijama s obzirom da spadamo u sam vrh država koje sudjeluju u mirovnim misijama i brojka od 13 misija nam govori o našoj raspršenosti u velikom broju mirovnih misija u kojima sudjelujemo sa uglavnom malim brojem svojih pripadnika. Znači, u ovom slučaju 15 pripadnika vidimo je priključeno nekim drugim snagama iz drugih zemalja. I zbog toga smo i spominjali ove mjere povlačenja i zbog toga se evo pravovremeno trebamo pripremiti jer vidimo da ne ovisimo sami o sebi. Želimo ukazati da veće postrojbe sa kojima bismo mogli sudjelovati na terenu bi mogle same sebe u stvari održati u određenim operacijama i određenim aktivnostima i ne bi se trebale priključivati u sastav većih postrojbi drugih zemalja. Možda bismo trebali sudjelovati sa većim postrojbama u manjem broju misija i time bismo po meni osigurali veću sigurnost svojih pripadnika i vjerujem ostvarili veće efekte na međunarodnoj političkoj i sigurnosnoj sceni. Sigurni smo da će naši pripadnici Oružanih snaga nastavljajući sudjelovanje u mirovnoj misiji sada u okviru snaga Ujedinjenih naroda doprinijeti sigurnom i nesmetanom povratku prognanika i miru na tom području i vjerujem da će uspješno i kvalitetno ostvariti postavljene ciljeve i time doprinijeti miru i sigurnosti. Stoga, klub HSS-a podržava prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj mirovnoj misiji. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo kolega zastupniče. Na redu je u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dopustite nekoliko riječi o prijedlogu ove odluke u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice i na početku ću uvodno istaći da će Hrvatska demokratska zajednica podržati donošenje ove odluke. Ovo je mirovna misija u kojoj sudjeluju pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i o njoj, okolnostima, uvjetima i svemu onome što prati pripremu donošenja ovakve odluke i predlaganja vodila se rasprava u ovom Domu kao što je rekao kolega Šprem tijekom mjeseca srpnja, a i nedavno krajem siječnja kada smo raspravljali o jednom međunarodnom ugovoru koji prati misiju u kojoj sudjeluju hrvatski vojnici u sklopu, u formatu tako uvjetno rečeno u formatu Europske unije. Planirano negdje od trećeg mjeseca onda će prerasti u mirovnu misiju UN-a. Naravno da sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, a osim toga i Hrvatske policije, hrvatskih diplomata u međunarodnim mirovnim misijama treba podržati jer Hrvatska demokratska zajednica cijeni a hrvatska Vlada i ovaj Dom je to više puta istaknuo cijeni i ulogu pripadnika mirovnih misija, sudionika mirovnih misija pripadnika drugih Oružanih snaga na području Republike Hrvatske u trenucima kada smo mi trebali tu međunarodnu pomoć. Hvala Bogu hrvatska je opstojnost, svoju opstojnost međunarodnu potvrdila, svoj međunarodno-pravni status i sada je u prilici kao jedna odgovorna zemlja članica Međunarodne zajednice dati svoj doprinos i u uspostavi mira, tolerancije i kvalitetnih demokratskih, međuljudskih odnosa i u drugim dijelovima svijeta. Naravno da ne postoji mirovna misija u kojoj ne postoji rizik. Kada bi mirovna misija bila bez rizika to znači da i odnosi su takvi da ne treba netko sa strane pomagati u rješavanju nekih odnosa, društvenih odnosa koji su poremećeni i ovdje treba otvoreno reći u ovome Domu ne postoji mirovna misija u kojoj ne postoji bar određena razina rizika. Mi rizik ne možemo isključiti i moramo kao odgovorne članove ovog Visokog doma preuzeti svoj dio odgovornosti. Međutim, ono što je najbitnije, a to hrvatska Vlada i ovo ministarstvo koje je predlagač ove odluke koje je po svojoj funkcionalnoj nadležnosti između ostaloga zaduženo i za jednu drugu bitnu komponentu, a to je pripremiti vojnike za sudjelovanje u ovakvim zahtjevnim zadaćama, neborbenim zadaćama, opremiti ih za njihovo kvalitetno sudjelovanje ali opet u svakom trenutku nikad nitko ne može dati garanciju da se nešto neželjeno neće dogoditi, ali to je dio vojničkog poziva. To je dio njihovog profesionalnog izazova i o tome su i sami vojnici više puta govorili to je ono što smo mi znali kada smo prihvaćali ovaj plemeniti poziv. Nekoliko riječi i o odnosima i doprinosu Republike Hrvatske u međunarodnim mirovnim misijama. Hrvatska daje svoj doprinos adekvatno svojim sposobnostima. Mi smo svoje sposobnosti u smislu građenja obrambenog sustava, dosezanju razine profesionalnosti i usvajanju potrebnih standarda jasno iskazali i procijenili u jednom dokumentu koji je ovaj Visoki dom usvojio 2005. godine u mjesecu srpnju, to je dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojem smo jasno i glasno rekli kada će Hrvatska prema objektivnim procjenama moći doseći razinu sposobnosti, kada će moći biti spojiva sa sposobnostima koje trenutno imaju pripadnici oružanih snaga NATO zemalja i kada i koliko će nas to koštati. Prema tome, ovo sudjelovanje i ovaj prijedlog odluke koji je predložila Vlada Republike Hrvatske putem resornog ministarstva, apsolutno se poklapa sa iskazanim i deklariranim sposobnostima, Hrvatska ne preuzima određene obveze za koje hrvatski vojnici nemaju sposobnosti, ne preuzima obveze za izvođenje nekih zadaća u kojima hrvatski vojnici nisu dovoljno opremljeni i po nama iz Hrvatske demokratske zajednice je to upravo najbitnije. Hrvatska nikad, ja mogu reći bar u mandatu ove Vlade, vjerojatno je bilo i tako, nikad se nije vodila nekakvim motivima da mi nekakvim svojim neprimjerenim ili preuranjenim sudjelovanjem se nekome ne svidimo, da netko na temelju tih kriterija ne ocjenjuje naše sposobnosti, naš trenutni doseg, Hrvatska je uvijek preuzimala obveze baš što se tiče sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga u mirovnim misijama sukladno dostignutoj razini sposobnosti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i to je za pozdraviti. to je jedna dodatna kvaliteta u razini dostizanja njihove osobne profesionalne sposobnosti, njihova znanja koriste i u postrojbi kada se vrati na zadaće u postrojbi Oružanih snaga na izvođenju zadaća na području Republike Hrvatske i naravno da ovu odluku treba podržati. Prema tome, ovo je odluka koja nastavlja kontinuitet hrvatske dosljednosti, to je odluka koja nastavlja kontinuitet hrvatske težnje da bude međunarodni faktor i u pružanju mira van granica Republike Hrvatske i zbog toga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ove odluke. Daljnjih prijava nema. Predstavnik predlagatelja kaže da je sve rečeno u uvodu, nema potrebe za završno obraćanje. Stoga zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu uvjeti.